Тук от Вашата група са записани Николай Нанков и Вие. И Теменужка Петкова, добре. Госпожо Петкова, искате ли? Заповядайте за изказване, тъй като господин Нанков го няма и господин Гуцанов го няма преди това. Манол Генов е записан за изказване и също не го виждам.

Добре, госпожа Петкова. Заповядайте, госпожо Петкова.

Ако има нещо положително в разискванията, които провеждаме тук, с решението – няколкото проекта на решение, които ни представихте, които, както разбрахме, са писани в кабинета на министър-председателя. това положително нещо е, че рухна мантрата, че по времето на управлението на Политическа партия ГЕРБ са сключвани незаконни договори. Защото, уважаеми колеги, това, което Вие искате да направите в момента с това решение, с този проект на решение, е, да възобновите действието на тези договори, които са абсолютно законни. Договори, сключени след проведени редовни обществени поръчки. При това открити процедури по реда на ЗОП, които са най публичните и най-прозрачни процедури в цялото законодателство в областта на обществените поръчки. Уважаеми колеги, ако има проблем с обществените поръчки и проблем с договорите, то този проблем беше генериран, и понеже тук няколко пъти одеве се постави въпросът – кой е виновен, кога започва този проблем? Много ясно трябва да си го кажем и да бъде признато от всички, че това е проблем, който води своето начало от времето на служебното правителство. Тогава, уважаеми колеги, с едни анекси към тези договори служебният министър на регионалното развитие наруши Закона за обществените поръчки, като промени предмета на обществената поръчка. Те редуцираха предмета на обществената поръчка и предмета съответно на договорите, измениха условията на обществената поръчка и с това извършиха едно от най-тежките нарушения на законодателството в областта на обществените поръчки – именно, промяна на договор, сключен след процедура по обществена поръчка, без да са налице законови основания за това. Аз съм убедена, че един ден контролните органи – Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, ще извършат проверка и ще бъдат санкционирани всички тези отговорни длъжностни лица, които нарушиха законодателството в областта на обществената поръчка. И сега, уважаеми колеги, Вие искате с едно противоконституционно решение, което ни предлагате, да поправите една грешка на служебното правителство, но това няма как да стане, защото това, което искате, е извън компетентностите на Народното събрание. Всички тези решения са в рамките на компетентността на изпълнителната власт и нека изпълнителната власт бъде така добра да си поеме отговорността, защото управлението, уважаеми колеги, е преди всичко носене на отговорност. Когато ние сме управлявали, сме носили тази отговорност и няма от какво да се срамуваме днес. Така че нека изпълнителната власт поеме своята отговорност. Да вземе необходимите решения така, както повелява Конституцията и законите на страната да разплати незабавно, не 50%, а 100% от извършените дейности на строителните фирми, които в момента протестират, и то с основание, защото Вие забавихте тотално плащанията към тях. Буквално ги притиснахте до стената да подписват по време на служебното правителство тези анекси към договорите и тези хора в момента са изправени до стената. Правителството трябва да им плати веднага 100% по договорите за извършената от тях работа, не 50%, не ги залъгвайте с тези 50%. Трябва да им се платят 100%, и то сега, и веднага. Ако изпълнителната власт не може да поеме тази отговорност и не може да се справи с тази задача, уважаеми колеги, има и друг изход и този изход се нарича оставка. Благодаря, госпожо Петкова. Реплики към Теменужка Петкова? Борислав Гуцанов за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моля Ви малко да се спрете, господа от Може ли подобно искане да направите, при положение че е имало 710 милиона?! Колко пъти ще казвам едно и също нещо? Подписали сте за 3 милиарда и 300 милиона, което е пет пъти повече, и сега казвате: „Платете всичко веднага.“ Моля Ви, дайте малко да намалим темпото, да се вземе едно решение, за да се оправи нещо направено от Вас, а и се чудим как в момента да излезем от тази ситуация. от тази ситуация. Господин Ананиев, с най-голямо уважение към Вас, говорихте преди малко за оскарите. Да, ние наистина трябва да станем носители на „Оскар“, извинявайте, на Нобелова награда, ако успеем да оправим това, което Вие сте забъркали през тези години. (Шум

Благодаря, господин Председател. Госпожо Петкова, Вие не сте на власт от има няма една година и започват да Ви се разпадат пътищата. Организираната престъпност започна да Ви се разпада. И цялата Ви корумпирана организация се разпада. И ето какво искате да платим: дупки и кръпки), аз лично съм я правил – близко до Ихтиман. Това е една голяма дупка, която е била закърпена. После случайно се е появила още една дупка в кръпката, тя е закърпена и после още една кръпка в кръпката на кръпката. Вие в момента се опитвате да ни изнудвате, държейки и работниците, и шофьорите като заложници за незаконните неща, които сте правили. Не от място! Не от място, радвайте се, докато все още ги имате тези места, защото скоро може да ги нямате. обвинения като „корумпираната Ви организация“, не са подходящи за парламентарната трибуна. А намеци за местата в Народното събрание в една или друга посока, те се правят редовно от парламентарната трибуна, също моля да избягваме. (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаема госпожо Петкова! Направихте наистина възможно най-доброто юридическо обяснение на целия казус. Мантрата 730 милиона прогнозна стойност, 3 милиарда възложени – прекалено добре я обяснихте, когато говорим за прогнозна и пределна стойност. все пак в тръжните си комисии не сме оценявали прогнозната стойност. Както впрочем пък те са направили в техните задания за обществената поръчка за новите текущи ремонти, където виждаме, че господин Ананиев каза с 30% по-високи цени. Още по-фрапиращо е, че договори, които се сключват от онези с революционния плам, които ни изчегъртваха, по някои от перата имаме завишение към цените от 2018-а, 2019 г. с 900%, госпожо Петкова, девет процеси?! Какви са тези инфлационни процеси?! Според господата управляващи от ПП в последната предизборна кампания от тези договори по тяхната логика се крадеше 40%. По Ваши данни инфлацията за миналата година

които са пределни, които не могат да бъдат надвишавани в новите процедури за текущ ремонт и поддръжка с нови 30%? Отговорете на този въпрос. Вие също много добре можете да си направите елементарната аритметика. И още нещо много важно. Тук говорим за признати разходи по извършени сертифицирани дейности не от предходното редовно правителство и тогавашното ръководство на Агенция „Пътна инфраструктура“, а от ръководеното от Виолета Комитова първо и второ служебно правителство. В подписаните от нея анекси и от тогавашния шеф на Агенция „Пътна инфраструктура“, който впрочем, господин Караджов – вицепремиерът, вчера на комисия

може би не знам по какъв начин трябва да се обясни още веднъж всичко свързано с проведените обществени поръчки от страна на Министерството на регионалното развитие. Проведени са открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки и в тази обществена поръчка, в документацията, и в проекта на договор към нея, и впоследствие в сключените договори много ясно е казано, че това не е пределна стойност, това е прогнозна стойност. Пределна е стойността единствено на единичните цени. Така че, престанете да злоупотребявате с това за колко е сключен договорът. Договорът не е с пределна стойност, той е с прогнозна стойност. Разберете го веднъж завинаги. Разберете го веднъж завинаги. Няма пречка това да се случи. Проблемът Проблемът дойде с незаконните анекси, подписани от министър Комитова. Това трябва да стане ясно на българските граждани. Това е грубо нарушение на Закона – промениха предмета на обществената поръчки и условията по нея. Това е едно от най-тежките нарушения на ЗОП. Не гледайте пределната и прогнозната стойност, това, което е нарушение и безспорно контролните органи ще го установят. По отношение на репликата на господин Ангов. Господин Ангов, ами да, близо една година ГЕРБ не е на власт и няма сложена една плочка, нито от служебното правителство – два броя, нито от Вас. Така че, наистина състоянието на пътищата е драматично от времето на управление на служебното правителство и на Вашето правителство. Затова направете всичко необходимо и влезте в ролята на управляващи и свършете работата, за която хората са Ви изпратили тук. Що се отнася до използваната от Вас обидна реплика за корумпирана организация, ще Ви кажа, че нямате право да говорите, след като стана ясно какво е подписало Министерството на енергетиката енергетиката под надслова на министър-председателя с „Джем корп“. Цялата енергетика сте я сложили на тезгяха и цялата енергетика е в ръцете на една неизвестна фирма, една офшорка. Така че не ми говорете Вие за корупционна организация. Господин Нанков, Вие сте абсолютно прав в това, което казвате. Аз споделям и приемам Вашата реплика, но надявам се колегите най-сетне да разберат, че когато става дума за обществени поръчки, имаме прогнозна стойност и пределна стойност. В нашия случай става дума за прогноза, колеги. Това го запомнете добре. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Каназирева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, ще бъда съвсем кратка. Госпожо Петкова, истината е, че днес станахме свидетели на едно поредно празно говорене с общи клишета и политически лозунги лозунги и нищо конкретно, зад което всъщност се крие една абсолютна безотговорност и некомпетентност. Колеги, Вие днес се готвите да приемете едно изцяло недопустимо, извън правомощията на Народното събрание решение. Решение, което е в правомощията само и единствено на МРРБ и на АПИ. От всичките Ви приказки Вие потвърдихте само едно – тези договори са действителни и към момента се работи по тях. Отделно от това същите са анексирани от служебния министър, с което се признава тяхното действие, признати са и сумите, които са дължими по тези договори. Съответно единствено и само АПИ има правомощията да претендира дали договорът е действителен, дължи ли се плащане, да спира и да отказва такова. Откъде накъде Народното събрание ще се намесва в едни двустранни договори, сключени между АПИ и съответните фирми изпълнители. Откъде накъде ние ще плащаме 50%, а другите ще се ревизират от комисия. Господа управляващи, Вие превръщате тази комисия в рекетьорска комисия, която реално ще решава на коя фирма да плаща и на коя фирма да отказва да заплати. С оглед на това считаме, че категорично това решение е извън компетентността на Народното събрание и не можем ние да взимаме страна и да се намесваме. Благодаря Ви.

по същество да бъде и без обвинения, както казах още преди малко. Втора реплика – Йордан Терзийски. Госпожо Каназирева, аз мисля, че и на предната дискусия миналата седмица, и днес фактите се изясниха в най-големи подробности, господин Гуцанов, господин Ананиев ги повториха съвсем конкретно, но аз мисля, че най-точната диагноза днес я даде господин Симеонов, макар че беше в съвсем друг контекст, а това е отново когнитивният дисонанс, за който говорим. Защото Вие хем разбирате проблема, хем явно не искате той да бъде решен и, разбира се, целите да настане хаос. Хем знаете кой забърка тази каша, хем търсите вината във всеки друг, но не и във Вас. Хем критикувате и не подкрепяте решението, а хем имате поне милион причини, по които да се надявате то да бъде прието от нас. Благодаря Ви. Благодаря, господин Терзийски. Има ли трета реплика? Заповядайте, госпожо Кирова. Госпожо Каназирева, всъщност няколко неща станаха ясни. Първо, че договорите са законни. Второ, че работите са свършени и някой трябва да им плати, и трябва да им бъде платено 100% за това, което са извършили. И трето, че пламенната ярост, с която се защитава в момента това решение, което е противоконституционно, има своите корени и основа в началото на тази управленска коалиция, където някой, ставайки министър-председател, вече беше нарушил българската Конституция. Моля Ви, не ни карайте така пламенно да повтаряме тези грешки. Благодаря Ви, госпожо Кирова. Заповядайте, госпожо Каназирева, за дуплика. Господин Митев, първо ще се обърна към Вас. Не знам докога ще се оправдавате с какво ли не за своята наистина пълна некомпетентност и невъзможност да управлявате страната, но когато говорим за рекет и за всички обиди, които отново отправихте, аз ще Ви попитам следното, което и немалко колеги от нас Ви поставиха: къде отидоха девет милиарда за девет Къде, кога и докога смятате всеки понеделник да теглите по още един половин милиард лева? Къде отиде фискалният резерв? Къде отидоха парите на България само за няколко месеца? Кога в това Народно събрание най-после ще внесете едно решение, което

Кой забърка кашата? Вие си забърквате всяка каша. Вие нямате нужда изобщо от нас и от нашата помощ. всеки един казус така се оплитате, че нямате ясно конкретно решение. Кой Ви караше това решение решение да го внасяте в Народното събрание, при положение че имате сключени договори, при положение че те са признати, дължимите по тях суми са признати и от служебен, и последващ министър, при положение че по тези договори Вие дори искате да възлагате още дейности? Откъде накъде Народното събрание ще плаща 50% избирателно, а 50% ще спира по договори, по които в Народното събрание даже не сме събрание даже не сме ги виждали и анекси – само между Вас си ги коментирате, и откъде накъде тази комисия, каквато и да е тя, ще се набърква в двустранни договорни правоотношения, на какво основание? А с оглед на казаното, че ние имаме предложение, господин Желязков само преди 20 минути тук, от тази трибуна, ясно, точно и конкретно Ви предложи нашето решение и нашият апел е единствено да спазвате

Каназирева! ДАНИ КАНАЗИРЕВА: …облечена в изредените комисии във Вашето псевдорешение, което е пълна бутафория, и криете само зад него своята некомпетентност да се справите с каквото и да е в България. Госпожо Каназирева, забравихте си картата. Госпожо Каназирева, картата си забравихте! И преди малко, като призовах за добър тон, беше от двете страни.

с отговора кой забърка кашата, употреби го и господин Желязков. Всички – и децата, знаят кой забърка кашата. Явно в тази зала, и в бившите управляващи има добри майстори готвачи, успяха да се справят с тази задача перфектно, защото виждате, че сега този възел, който трябва да бъде разплетен, бяха дадени много решения. Но аз искам да се върна към едни цитати, които бяха употребявани тук от колеги за формулировката „текущи ремонти“. Когато всичките основни ремонти по пътищата бяха възлагани по договорите за текущи ремонти, искам да внеса малко яснота. Когато изливаш асфалта, ти нарушаваш конструкцията на пътя. Когато слагаш бордюри и изменяш отвеждането на водата от магистралата, това са съществени отклонения. Тук от тази трибуна някои обясняваха, че разбирате ли, тези по чл. 63, мисля, че беше, формулировката на „текущи ремонти“ била еди-каква си. Тук видяхме класическия пример. С тези договори възлагаш по текущи ремонти, основни ремонти. Възлагаш основни ремонти, Възлагаш основни ремонти, които водят до съществено изменение, защото имаше оправдание: не се изменя трасето. Разбира се, трасето на магистралата не можеш да го измениш, нов мост на нея не можеш да направиш, та искам да припомня – договорите, както много пъти беше казано, са сключвани 2018 г. Ще направя и едно отклонение и за цените. Да, цените по новите процедури са с около 30% по-високи, стана въпрос за това, но един класически пример, ако се върнем назад. Околовръстен път на Пловдив, за 14 км – 25 милиона. Как са били определяни цените, когато е било възлагано това? Това, за което господин Божанков даде характеристика на един път тук от трибуната преди няколко часа, важи също за този път. Наложи се да се прави инспекция на безопасността на този път, просто не искам да споменавам констатациите и това, което бе констатирано от компетентни и извън неправителствени органи, които правиха одит на пътя. Но толкова дотук. Да се върнем на формулировката. Значи сключваме ние тези договори, възлагаме тези договори и в Четиридесет и мисля, че беше декември месец, в последните изменения на Закона за устройство на територията се появява едно допълнение. Формулировката само да кажа, която е изменена през 2021 г., с публикуваното в „Държавен вестник“ изменение на Закона за устройството на територията, е от 2003 г. г. На някой не му е харесвало по онова време тази формулировка и да Ви зачета какво се добавя. Добавя се само едно изречение: „Текущ ремонт на строеж е и подобряването и поддържането в изправност на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, при които не се променят трасето и техническите характеристики.“ Значи на някой е било необходимо това доуточнение, което влиза в закона, за да си оправдае – даже и ретроактивно, нарушенията, които са били извършени по отношение на възлагането под формата на текущ ремонт, на основни ремонти. Мога да Ви кажа какъв беше резултатът от това гласуване. Ние от БСП бяхме против това нещо да се приеме в Комисията, гласувахме „против“. Имахме и предложение за отмяна на това, но тогавашната коалиция разполагаше с необходимото мнозинство и си направи законодателна индулгенция с това законодателно решение,

възлагането под формата на текущи ремонти, на основни ремонти. Толкова, колеги. Наистина ще се присъединя към думите на господин Гуцанов, те явно предизвикаха доста емоция у Вас, но нека да се смирим. Имаше протест, имаше хора, които си чакат парите. Защо давали за сигнализация и маркировка? Ами всички Вие пътувате по пътищата, вижте какво се случва. Вчера съм пътувал по автомагистрала „Тракия“. Който е пътувал вчера по нея, може да види пробойните на няколко места, които са нанесени при пътнотранспортни произшествия от тежки камиони, се ограждат с червени лентички. Да, ограждат се с червени пластмасови лентички, защото не може да се достави нова мантинела, не може и тя да бъде монтирана. Правят се козметични поддръжки на пътя, като при такива катастрофи се изчиства платното, зимното поддържане, както стана ясно, и господин министър Караджов от тази трибуна няколко пъти споделяше тези дейности, че са извършвани в режим на аварийност, така че, колеги, нека да не са 100%, нека да са 50%. Нека да го има и контрола, защото, както стана въпрос за цените, пък може и отнякъде да изскочи и заекът. Някъде асфалтът да кажем да не е бил по 120 лв. с полагането, 130? Може да е бил и 300? Знаем ли какво ще изскочи от тези проверки? И ние ще платим тази сума на тези фирми, които реално, със съгласието на управляващите, са измамили държавата, а разликата къде е отишла и как е отишла това е въпрос на тълкувание, хипотези и предположения, това всичко трябва да се доказва. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Генов. Реплики към Манол Генов? Генов? Заповядате, господин Свиленски. Не, има време за реплика, Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Генов! Вие споменахте тук за промяна на законодателството през 2021 г. Нека сега обаче хубаво да го обясним на българските граждани и на колегите. Управляващите тогава – възлагат текущи ремонти, след което под формата на текущи ремонти възлагат основни ремонти, нали така казвате? И 2021 г. променят Закона, където казват какво е текущ ремонт и какво е основен ремонт. Тоест какво правят? Вкарват корупционната практика, която са направили с възлагането, нарушаването на Закона,

пет пъти се увеличава прогнозната стойност. Никой от Вас обаче не каза какъв е възможният максимум? Всеки говореше, че това е било прогнозна стойност, но имало някакъв максимум. Колко е този максимум – 3, 5, 10 пъти? Господин Ананиев, като финансов министър може би той пък е знаел? До колко можеше да се възлага? До 70 милиона можеше ли? До 700 милиона можеше ли, примерно? Така че, господин Генов, корупцията, за която ние говорим четири-пет години в тази зала, че е заложена в Закона, затова казвате, че всичко е законно. То е законно, разбира се, само че корупцията е заложена в Закона и това нещо трябва да го променим, колеги, за да не може след време нас да ни обвиняват, че ние през законодателството вкарваме корупция, от която след това някои се възползват. Господин Генов, моля Ви обяснете още веднъж как точно основният ремонт става текущ ремонт и как 700 милиона стават

Многоуважаеми господин Генов, господин Свиленски, много Ви благодаря за тези разяснения, от които наистина имахме нужда. Ние, като по-млади и по-малко опитни парламентаристи, аз ще се опитам да обобщя сега какво разбрахме. Една партия е управлявала три мандата, вярно не последователни, и по време на тези три мандата се хвали, че ще ни построи такива пътища и магистрали, че ще ни изкарат 100 години, ще останат десетилетия след тях. За да ремонтира собствените си пътища и магистрали си определя 700 милиона, а харчи 3,300 милиона. Дотук с мен ли са всички? Една година след като тази партия си отива от власт, лидерът на тази партия преброява три хиляди и кусур дупки по пътя от София до Добрич на тези вечни пътища, които трябваше да ни останат, като наследство от тази партия, които са продупчени като швейцарско сирене. как са строени тези пътища? Как са ремонтирани? С какво качество? И, разбира се, вечният въпрос: къде са парите? Но няма да показвам джипката. Този път, този път, този път няма да я показвам, защото всички знаем къде са парите, господа преждеуправляващи и дами има. Последно, но не и по важност. След като те са слезли от власт,

са сътворили такъв батак, че министърът не смее да подпише ремонтите, защото батакът е толкова голям, че на него му трябва санкция на Народното събрание. И човекът е напълно прав! И какво, излизат и казват ГЕРБ: върнете ни на власт, ние този батак, който ние го сътворихме, тази каша, която са сготвили, за да не ползваме по-лоша дума, ние знаем как да си я оправим най-бързо. Да, само че ние тук не целим четирите партии да я оправим най-бързо, а по най-добрия начин, така че да не се открадне, така че този батак никога повече да не се връща. Благодаря Ви. Трета реплика към Манол Генов? Има ли трета реплика? ли трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Генов.

Как така не са видели дупки тогава, не знам? А сега изведнъж се отвориха?! Господин Свиленски, много са простички нещата. Правиш договор за 50 милиона и почваме да възлагаме – ти този път ще го направиш ли, ама виж там нали... трябва това да свършим, това да свършим, това да свършим. И наистина, поради тези причини с допълнителните възлагания, както Вие правилно формулирахте, че текущите ремонти някак си родиха от само себе си тези договори „основни ремонти“ и които отидоха на тежки съоръжения по пътната инфраструктура, където са необходими доста пари. Но както се оказа, тези възлагания, дали са правени писмено, дали са правени по телефона – все още не може да се разбере по какъв начин са правили тези възлагания? Оттам господин Свиленски, ние имаме едно гущерче финансово, което във времето с допълнителните ремонти, които се възлагат, то става един крокодил, обаче става крокодил, който няма финансово обезпечение. Този крокодил остава във въздуха неплатен, даже и в реката Нил не може да плува, защото няма достатъчно финансово обезпечение и сега този крокодил се се изправя пред това управление и му поставя задачи, които са трудно разрешими и както видяхме, никой не пое отговорността да ходи при прокуратурата после, защото ще бъде веднага привикан. Имаше предложение тук, от тази трибуна, някой от колегите от ГЕРБ да стане управител на Пътната агенция поне за един ден, след като има такава смелост да разпише. Аз съжалявам, че преместваме вече и контрола върху Регионалната комисия, защото тогава господин Биков се възмути, той като член на Комисията за предотвратяване на корупцията ще извършва несвойствени дейности, но в крайна сметка господин Шишков каза, че в тази комисия има някакъв експертен капацитет и опит, така че, аз мисля, че тя ще се справи. Господин Свиленски, това е обяснението за нарастването на тези суми до този размер. Благодаря. Благодаря Ви, господин Генов. Господин Абровски за процедура. И господин Дончев, Вие също за процедура? Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на „Има такъв народ“ искаме 30 минути почивка. Добре, давам 30 минути почивка до 13,20 ч. Записвам Томислав Дончев за процедура.

Господин Председател, репликата ми е към Вас, защото Вие имате задължението освен да спазвате Правилника, освен да генерирате и да поддържате ред в залата, да се опитвате да модерирате смисъла на говоренето, а често сте в ситуацията да се опитвате да управлявате безсмислието. И го казвам със съчувствие и емпатия към Вас. Тази процедура, ако в нея няма конкретно предложение, би имала смисъл на заяждане, а аз не бих искал да се заяждам. Първо, мислех да обясня на уважаемата зала какво означава flatus vocis, защото голяма част от изказванията тук имат много повече връзка с пневматиката, отколкото с реториката. Но после реших да направя едно конкретно предложение. Господин Председател, има една много стара, мъдра поговорка, която гласи: „Преди да кажеш нещо, бъди сигурен, че не е по-добре да замълчиш.“ Предложението ми е да се разпоредите да бъде гравирана тук на трибуната. Благодаря. Благодаря, господин Дончев. За обратно становище ли, господин Ананиев? Заповядайте за процедура. НАСТИМИР

в Доклада на Комисията, в самото решение, не е отразена една от корекциите, която вчера гласувахме в Комисията. Всъщност вчера беше направена редакция от госпожа Траянска в Комисията, след това аз повторих всички редакции, които бяха девет, и всъщност една от редакциите не е отразена в самия доклад. Искам просто да отбележа това като техническа грешка и да прецените по какъв начин да подходим. Това е т. 3. Всъщност на Комисия това, което сме – и го има в стенограмата, сме приключили изречението по т. 3 – „от утвърдения бюджет на Агенцията, точка“.

Господин Цонев за изказване.

Благодаря Ви, господин Председател. Интересно предложение Ви направи колегата Дончев, оригинално. Но да се върнем на днешното решение, което е решение от миналата седмица, от снощи, и както виждам, с продължаващите редакции май ще се наложи да сложим още една точка: „Народното събрание на основание чл. 86 реши да оторизира четворната коалиция след приемане на решението да го редактира както намери за целесъобразно и след това да го пусне в „Държавен вестник“.“ Шега е, но не е никак смешно. Днес, както и при предния дебат, наблюдаваме едно и също също – опозицията и управляващите спорят по същността на проблема. Имало едни договори, които договори не били в някаква степен законни или изрядни, или… сто термина се употребиха. Впрочем, колегата Желязков направи направи най-точно определение и разбор на правната страна на въпроса, но нямаше кой да го слуша нито предния път, нито този път. А пък другата страна – ГЕРБ в случая, твърди, че всичко е наред, и трябва да се изпълнят тези договори, с една дума. Ние твърдим едно и също от първия момент – че не става въпрос за това

и не може да му бъдат дадени с решение, и не може да се прехвърлят правомощия на изпълнителната власт на законодателната. Затова предложихме още предния път решението да бъде такова, че фактически да не съдържа прехвърляне на такива правомощия, а напротив, Народното събрание да задължи изпълнителната власт да изпълни правомощията и задълженията, които има по Конституция, по закон и съобразно Правилника на Министерския съвет. Имахме надежда, че ще чуете гласа на разума. Когато влезе първото решение, което от ИТН входираха, някак си пò изглеждаше поправимо, добро или леко поправимо. Но пристигна пак редакция от господин Ананиев, която ни върна в ситуацията от миналата седмица пак ще гледаме тук, ще определяме, ще има антикорупционен... Да не се спирам на всичко, защото губя времето на Народното събрание. Всичко беше казано – и миналата седмица, и от колегите, и от мен, и от всички. ще се опитам да Ви кажа в каква психологическа ситуация се намираме и ще използвам това, което някои колеги сложиха като тема още от сутринта – за колективния дисонанс, изобщо за този термин, който е въведен от Леон Фестингър още преди 65 години и най-просто означава противоречие на познавателната ни система или познавателно противоречие. Дават се много примери. Ще използвам това, което колегите говореха, за да Ви онагледя ситуацията, в която се намираме. примерът, който се дава с колективен дисонанс, е: аз пуша – пушенето е вредно. Трябва да направя така, че моята познавателна система да влезе в синхрон с двете тези. Опциите са две – или ще спра да пуша, или ще спра да приемам, че пушенето е вредно. Има колективен консонанс, при който двете части са в баланс, да кажем: аз съм добър ученик, редовно се подготвям. Има обаче и трето съждение и то се нарича ирелевантност, когато можеш да кажеш примерно: аз съм добър ученик, пушенето е вредно. Едното няма нищо общо с другото. В тази ситуация сте, колеги от ПП. Колегите от ГЕРБ са в консонанс. Те смятат, че договорите са окей, трябва да се изпълнят и няма противоречие с познавателната система. Вие обаче имате и искате да го решите чрез ирелевантност. Договорите не са окей. Ще ги решим, като не ги реши този, който трябва да ги реши, ами някой друг. Не се решават нещата с ирелевантност, решават се, пак ще Ви го кажа, по начина, по който е описано в Конституцията, законите и така нататък. Решението, пак да Ви кажа за последен път, трябва да съдържа няколко точки – една, две или три, с които да бъде задължена изпълнителната власт, в лицето на Министерския съвет, съответното министерство, съответната междуведомствена комисия и така нататък, да изпълни правомощията си. Това е, което трябва да направим. И ако има законова пречка да изпълни правомощията си така, че да реши новосъздалата се ситуация, да променим тази пречка – ние сме тогава на ход. Добре е да я променяме чрез промяна в законодателството, но ако в краен случай нямаме време и не можем, можем с решение да дадем малка вратичка, пролука, в която да бъде решено това. Оттам нататък всичко е прехвърляне на отговорности, нарушаване на Конституцията, законите и така нататък, и до нищо няма да доведе. Ще доведе до правен абсурд. Както от тази трибуна април предупреждавахме, че Народното събрание не може да налага мораториуми върху действия на изпълнителната власт, които са ѝ дадени с Конституцията, тук отляво изобщо не ни чуха – абе, гледай си работата, можем всичко. И два месеца в страната нищо – три, повече от два, докато излезе решението на Конституционния съд, мисля, че беше септември, изпълнителната власт беше абсолютно блокирана. Е, решението на Конституционния съд беше, че сме били прави и че не е била права лявата част на залата, която го наложи. И какво от това? Решенията на Конституционния съд нямат ретроактивна сила и – блокиране на държавата. Но понеже няма наказание за този, който го е наложил, ами, може да го наложи. И сега е така – няма санкция. Ще приемем решение, с което ще нарушим Конституцията, ще създадем правен абсурд, правен прецедент, от който ще се възползват и следващите управления, санкции няма да има. Санкцията е за хората, за бизнеса. И нека да Ви кажа нещо, което много обичате, особено Кирил Петков и Асен Василев – санкцията е за инвестиционния климат.

Без възгласи, моля! От една страна, човекът, който трябва да вземе това решение, не може, защото веднага става клиент на прокуратурата. От друга страна, имаме едни хора, които са рекетирали и изнудвали българския бизнес дълги години, обещавайки му да му дават договори. А сега не са си платили навреме, оставили са тези договори да станат в състоянието, в което са, и сега искат ние да ги платим. И голямото противоречие от моя гледна точка е как да дадем парите на хората, които са си свършили работата, без да дадем пари на хората, които искат да злоупотребяват с тях и са го правили. Благодаря. Благодаря, господин Митев. Друга реплика има ли? Няма. Господин Цонев, дуплика? Заповядайте. Не бих си позволил да направя дуплика на господин Митев, защото… Но той поиска решение. Ще се опитам да помогна за пореден път. Решението е, като приемем решение, с което задължим изпълнителната власт да сключи анексите, за да продължи поддържането на пътищата. По отношение на плащането, господин Митев, има органи, които казват дали едно нещо е редно, или нередно. Да кажем, Сметната палата, АДФИ. Има също така и съдебна система. Не е нужно този, който ще плати, да го правим клиент на прокуратурата. Макар че точно този, който ще плати, и неговият началник сериозно са се засилили към тази институция с някои свои действия. (Смях и ръкопляскане от ДПС.) Иначе ще Ви кажа и кои. Точно с това няма да се засили към прокуратурата. Достатъчно е да си свика юристите и да го направят както трябва – не представлява проблем. Понеже ние сме колективен орган и не можем да станем клиент на прокуратурата, значи ние да нарушаваме Закона и Конституцията, така ли?! Тогава защо ни е изпълнителната власт? Тогава май ще трябва да се съгласим с абсурдното предложение на ИТН се създаде комисия, която да решава кое е корупционно и кое не е корупционно по отношение плащанията и по отношение на разпоредителните сделки на първостепенните разпоредители със средства в бюджета. Така трябва да направим тогава. Иначе всеки един министър, който се разпорежда със средства, е потенциален клиент на прокуратурата. Има решение и пак Ви казвам: то е описано там. Ако има правен вакуум, защото животът е доста по-разнообразен от правните норми, ние затова сме тук – да запълваме правния вакуум. Понякога бързо – правили сме го за 24 часа, две четения в едно заседание,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

с министъра на външните работи на Украйна господин Дмитро Кулеба и водената от него делегация. В центъра на дискусията беше поставен въпросът за оказване на всякаква необходима помощ на Украйна, включително и военна помощ. Представителят на българската общност в Украйна, който е и депутат в украинския парламент – господин Кисе, заяви, че от руската агресия на територията на Украйна загиват и много хора с български произход. И господин Кисе настоя за оказване на военна помощ. Министър Кулеба ясно заяви: „Украйна ще спечели тази война – 100%.“ Този кураж, дързост, смелост вижда целият свят. Затова ние сме длъжни да разгледаме възможността за военнотехническа помощ за Украйна, за да може украинският народ да защити живота, свободата, честта на своите граждани от руската агресия. За нас от „Демократична България“ е нетърпимо да гледаме военните престъпления, геноцида, който се извършва, мъченията, изнасилванията, убийствата на цивилни, за които спомена и външният министър. Всяка една държава е голяма, колкото е голямо нейното достойнство. В този смисъл България не е малка страна. Колко сме големи зависи от нашата способност да разберем мащаба на настоящия исторически момент, а не от територията ни, още по малко от плахостта на определени политически сили и техните лидери. Не можем да излезем във Великденска ваканция със спокойни сърца, преди да разгледаме решението за предоставяне на военнотехническа помощ на Украйна. Затова настояваме още в днешното заседание на Комисията по външна политика от 15,00 ч. то да бъде разгледано. Заедно с това настояваме хуманитарната помощ към украинските бежанци да не спира, каквито заявления бяха дадени от представители на държавни институции. Наш дълг като държава, изповядваща демократичните и общочовешките ценности, е да предоставим всякаква помощ на хората, бягащи от агресора. Вярваме, че България ще прояви солидарност и ще остане вярна на своя исторически и цивилизационен избор.“ Благодаря Ви. (Ръкопляскания от В дискусията по точка първа има ли още желаещи за изказвания? Няма. Прекратявам дебатите.

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене, с предложение на основание чл. 61 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правя предложение по чл. 60, ал. 2, т. 3 за явно гласуване чрез ставане от място при поименно извикване по азбучен ред на Проекта на решение, който ни е предложен с Доклада на Регионалната комисия. Считам, уважаеми колеги, господин Председател, че това срамно за българския парламентаризъм решение не бива да остане анонимно, а да е видно кой стои зад него. Внасям, съгласно изискванията на Правилника, предложението с подписите на нашата парламентарна група.

Преминаваме към следващия проект на решение, по който има значителен брой редакционни поправки, включително той е редактиран и от самата Регионална комисия. Тъй като Проектът, внесен от Росен Желязков, съдържа най много редакции и съответно е най-съществен като промени, ще започнем с него.

РЕШИ: 1. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия по заплащане от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ на нейни изискуеми и ликвидни задължения по изпълнени и сертифицирани дейности до момента на приемане на настоящото решение, възложени по договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища, включително ремонти на отделни пътни участъци, ремонт на мостови съоръжения и тунели, както и да заплати всички финансови задължения, възникнали по договорите за доставка и монтаж на ограничителни системи, по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци и по договорите за полагане на маркировка на територията на републиканската пътна мрежа, както и на задълженията по месечни и извънредни задания по договорите за извършване на поддържане на републикански пътища. пътища. 2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия по възлагането от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ на нови дейности по сключените договори, за да се обезпечи извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) републикански пътища, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, полагане на хоризонтална маркировка и по договорите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища за периода до подписването на нови договори със съответния предмет, с изпълнители, избрани в резултат на открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки, проведени през 2022 г., но не по-късно от 30 септември 2022 г., включително като при необходимост сключва допълнителни споразумения към договорите по т. 1, със срок на действие не по късно от 30 септември 2022 г. 2022 г. 3. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия Агенция „Пътна инфраструктура“ да осигури своевременно и напълно завършване на всички започнати дейности, възложени въз основа на действащите към момента договори за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища.

за установяване на изпълнените дейности (създадена със Заповед № РД-02-14-160 от 7 февруари 2022 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № ЗМФ-91 от 7 февруари 2022 г. на Министерството на финансите), и становище на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.“ Това е Проектът, както е изменен от Росен Желязков. Ако го приемем, няма да продължим нататък с другите, тъй като той е най съществен като изменение. Режим на гласуване.

Следващите редакционни поправки са от парламентарната група на „Движението за права и свободи“

Последното редакционно предложение е на Настимир Ананиев – в т. 3 от Проекта на решение, както е в Доклада на Регионалната комисия,

С това изчерпахме редакционните предложения и преминаваме към гласуване на Проекта на решение, както е редактиран от Регионалната комисия. Ако бъде приет в този си вид, няма да преминаваме към основното предложение, както процедирахме миналата седмица. Тук идва и предложението на ГЕРБ-СДС гласуването да се извърши със ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за“, „против“ или „въздържал се“. Това процедурно предложение подлагам на гласуване.

не е прието. Преминаваме към Проекта на решение в редакцията на Регионалната комисия при съобразяване на редакционното предложение в т. 3, което вече приехме – подлагам го на гласуване. Гласували

Заповядайте, господин Чолаков, за обяснение на отрицателен вот. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги юристи в залата! Ако един лекар лекар дойде болен и го боли апендицита, ако лекар каже, че трябва да му се отреже левият крак, всички останали лекари ще се съберат, ще кажат, че този колега е некадърник и ще го изгонят – той няма да работи повече. Ако инженер в проектантска организация очевидно проектира мост, който ще падне, останалите инженери ще го изгонят и той няма да може да практикува повече. Ако някакъв юрист в Министерския съвет обаче каже, че трябва да се приеме решение, което нарушава Конституцията, всички авторитетни юристи в парламента кършат ръце и казват: ами какво да правим, трябва да пазим коалицията. Колеги, на по-унизителна за нашата професия дискусия и на по-унизително решение не съм присъствал. Надявам се и Вие, надявам се, че се срамуват тези, които разбират какво стана. Но това ще има последствия. Знаете, колеги, че когато в една електрическа верига се създадат напрежения, се слагат бушони. Бушоните заради това се слагат, за да може да изключва електрическата верига. Предупредихме Ви, че отдавна трябваше да изключите бушона Рашков – не го изключихте. Сега Ви казваме много спешно да изключите бушона Лена Бориславова. (Възгласи: Нали разбрахме, че тя е казала това решение да се приеме така, защото тя така е казала! Предстои да изключите бушона Кирил Петков. Мислете кога ще го изключите, защото, ако не изключите тези бушони, колеги, ще гръмне главният бушон – парламентарното мнозинство. (Реплики.) И то ще гръмне. Господин Томислав Дончев преди няколко дни каза – говорихме си, всички проблеми, които създава това правителство, имат решение, ще им намерим някак си решение – и финансовата криза, и дълговете, които създавате. Това, което ще отнеме десетилетия да бъде решено, е моралният разврат – този морален юридически разврат, който създавате. Така че, колеги, ще се видим в Конституционния съд, където ще Ви докажем, че нищо не разбирате от право, и ще се оправим някак си и с моралния правен разврат, който създавате.

Господин Председател, уважаеми колеги! Ще Ви представя: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 47-254-01-29, внесен от Деница Сачева и група народни представители

На заседанието присъстваха: Жулиета Върлякова – заместник- министър на труда и социалната политика, и Искрен Ангелов – директор дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“; Мариета Георгиева – съветник в политическия кабинет на министъра на образованието и науката, и Ваня Тивидошева – временно изпълняващ длъжността директор на дирекция „Професионално образование и обучение“. Законопроектът бе представен от народния представител Деница Сачева. Според вносителя целта на предложения законопроект е да отговори на потребностите от целенасочена работа за активиране на трудоспособните лица, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. Предложените изменения са свързани с регламентиране на възможността за обмен на информация между институциите, отговорни за администрирането на данни за лица на възраст от 16 до 65 години, с цел идентифициране по местоживеене, което ще позволи на бюрата по труда да осъществяват контакт с икономически неактивните лица. По този начин се изпълнява изискването на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно събирането и обработването на личните данни с цел изпълнение на задачи от обществен интерес. С предлаганите промени се регламентира работата на Агенцията по заетостта с икономически неактивните лица. Идентифицирането им ще подпомогне разработването на политики и реализиране на дейности по тяхното активиране. Условията и редът за обмена на информацията между ангажираните в процеса институции ще бъде определен с акт на Министерския съвет. Създава се подробна регламентация за дейността на Агенцията по заетостта, която ще осъществява контакт с икономически неактивните лица, с цел информиране, консултиране и насочване за самостоятелно търсене на работа. За изпълнение на дейностите по активиране Агенцията по заетостта ще създаде и поддържа електронен регистър на неактивните лица, който регистър няма да бъде публичен. С друга част от промените Законопроектът регламентира финансирането със средства от държавния бюджет на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда с цел улесняване на достъпа им до обучение за придобиване на професионална квалификация. Чрез процедурите по валидиране, които ще бъдат безплатни за безработните лица, ще бъдат установени, оценени и признати професионални знания, умения и компетентности, които тези лица са придобили чрез професионален опит, по неформален път или самостоятелно учене. Законопроектът предвижда промяна в Закона за професионалното образование и обучение, отнасяща се за изискванията за минимално образователно ниво за включване на лица над 16 години в обучение за придобиване на квалификация по професии за най-ниската първа степен на професионална квалификация. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието. При приемането на Законопроекта няма да са необходими финансови и други средства и не се налагат административни промени или въвеждане на регулаторни режими и такси. Министерството на труда и социалната политика подкрепя Законопроекта. Предложените промени са разработени с активното участие на експерти от министерството и Агенцията по заетостта и са обвързани с дългосрочните цели на политиката за повишаване на заетостта и качеството на работната сила. Очаква се активиране на икономически неактивните лица от всички възрасти и повишаване на тяхната пригодност за заетост. Министерството на образованието и науката подкрепя по принцип Законопроекта и изразява неподкрепа на § 20 относно промяната в Закона за професионалното образование и обучение. Курсовете за ограмотяване и обучението за придобиване на професионална квалификация на лица, навършили 16 години, са два отделни и независими един от друг процеси, подчинени на разпоредбите на няколко различни закона и които по същество преследват различни цели. Придобитите знания, умения и компетентности в курса за ограмотяване са условие и предпоставка за усвояване на знанията и придобиване на компетентности в професионалното обучение за придобиване на първа степен професионална квалификация, поради което се счита, че не е възможно двата процеса да се извършват успоредно. Не може завършен курс за ограмотяване, който няма характеристиките по същество, да бъде образователно равнище, да служи за изходящо такова при придобиване на професионална квалификация или на квалификация по част от професия. Предложеното определение за валидиране на професионални знания, умения и компетентности вече съществува в Закона за професионалното образование и обучение и съгласно Закона за нормативните актове не би следвало да бъде елемент на Проектозакона. Министерството на финансите не възразява по предложения законопроект, като обръща внимание, че изпълнението на новите дейности по Законопроекта следва да се реализират в рамките на одобрения бюджет на Министерството на труда и социалната политика, в това число на одобрените средства за активна политика на пазара на труда. Що се отнася до обмена на данни между Агенцията по заетостта и НАП, то вече редът е регламентиран в чл. 26, ал. 2 от Закона за НАП и с оглед на това следва § 2 от Законопроекта да бъде прецизиран. Министерството на регионалното развитие и благоустройството настоява Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ да се заличи от текста на § 2 от Законопроекта, тъй като обмяната на информация предполага двупосочно движение на такава. Но за поддържането на регистрите на ГД „ГРАО“ не се изисква и не е необходима информация от Агенцията по заетостта. Към настоящия момент ГД „ГРАО“ предоставя информация към Агенцията по заетостта, по ред, установен в чл. 7а, ал. 4 на действащия закон, като е дефинирана конкретната цел за обработване на данните и е посочен редът, по който данните се предоставят. За изпълнение на новите задължения на Агенцията по заетостта по § 13 МРРБ предлага допълнение на чл. 7а, ал. 4 с определяне на новата цел, а именно „създаване и поддържане на регистъра по чл. 43в, за изпълнение на дейности по чл. 43б“, като по този начин информацията, която се предоставя от ГД „ГРАО“ на Агенцията по заетостта ще се допълни и конкретизира. Националната експертна лекарска комисия констатира, че от Законопроекта не става ясно какъв вид обем лични данни ще се обменят между Агенцията по заетостта и отделните институции и при какви условия и ред ще става това. Съгласно действащия чл. 7а, ал. 2 за целите на държавната политика по заетостта Агенцията по заетостта обменя информация с Агенцията за хората с увреждания при условия и ред, определени в сключено помежду им споразумение. Следва да се изясни какви са точно тези данни, защото НЕЛК е задължена да предоставя информация за освидетелстване и преосвидетелстване на хората с увреждания в за което има сключено споразумение с правата и задълженията на страните и контрола на достъп до Единната информационна система за медицинска експертиза. Предложените промени в Законопроекта би следвало да намерят отражение и в чл. 108а, ал. 3 от Закона за здравето, където трудовата заетост не е сред дейностите, за които могат да се използват данните от информационната база данни по Закона за здравето. Националната агенция за професионално образование и обучение счита, че следва да бъде изяснено обстоятелството с разходите за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности със случаите, в които се провежда допълнително обучение, както и задължение на институциите, които имат право да извършват валидиране, за разработване на план-сметки за всяка процедура по валидиране. изразява несъгласие за включване априори на неграмотни лица над 16 години в обучение за придобиване на квалификация по професии за най-ниската първа степен, защото в действащия Списък на професиите за професионално образование и обучение са налице редица професии от първа степен, които не могат да се упражняват от неграмотни лица – касиер, калкулант, снабдител, деловодител и други. За отпадане на изискването за входящо образователно ниво може да се мисли само за професии от първа степен на професионална квалификация, свързани с ръчни операции и за това следва да се направи преглед и оценка с участието на Министерството на На заседание, проведено на 4 април 2022 г., Националният съвет за насърчаване на заетостта (малкото НСТС) подкрепя Законопроекта и предлага той да бъде приет от Националния съвет за тристранно сътрудничество в оперативен порядък. Асоциацията на индустриалния капитал в България определя направените предложения за изменения като крайно наложителни за активиране на неактивните лица. Следва да се има предвид, че възлагането на допълнителни дейности изисква увеличаване на бюджета за изпълнение на Националния план за действие по заетостта. Заложените цени за обучения не са променяни от 2015 г. и като консумативи, и като хонорари. Българската търговско-промишлена палата предлага да отпадне § 14 от Законопроекта. Предложението за намаляване на максималния срок за предоставяне на средства на работодателите за насърчаване на заетостта в тези трудни времена е неприемливо, немотивирано ограничение вместо до 36 месеца, срокът се намалява до 18 месеца. КНСБ не подкрепя поредното изменение на Закона за насърчаване на заетостта и предлага разработването на нов закон. Не са съгласни информирането, консултирането и насочването за работа да се извършва от службите по заетостта поради липса на капацитет и време. Предлагат това да става от лицензираните центрове на Не са съгласни да бъдат премахнати групата на лицата, които са придобили право на ОСВ, но още не са се пенсионирали, тъй като упражняването на правото на пенсия е лично право, а не задължение. Не следва валидирането да става само в Българо-германските центрове, тъй като те са разположени неравномерно – само в 4 града в страната. Българо-германските центрове не притежават лицензия и преподавателски екипи за всички професии и няма как да гарантират качество при валидирането. Българската стопанска камара подкрепя принципно законопроекта и обръща внимание на следните въпроси: Улесняването на персоналното идентифициране и работа с икономически неактивните лица следва да бъде подкрепено с допълнителни законови промени за реално прилагане и контрол върху режима на адресната регистрация; Във връзка с предвидения обмен на информация между Агенцията по заетостта и други девет държавни институции за целите на държавната политика по заетостта БСК предлага създаването на единна интегрирана информационна система на Министерството на труда и социалната политика; Българската стопанска камара категорично възразява срещу забраната за предоставяне на каквато и да е информация от предложения нов регистър на икономически неактивните лица. Агрегирана информация в посочения обхват представлява изключителен интерес за работодателските организации. Долният възрастов праг, определящ икономически неактивните лица и трудови ресурси, следва да се промени от 16 на 15 години в съответствие с ратифицираната конвенция на МОТ № 138/1973 138/1973 г. относно минималната възраст за заетост и сключване на трудови договори за дуално обучение. В последвалата дискусия беше изразена принципна подкрепа на Законопроекта и високо оценена неговата навременност. Народният представител Хасан Адемов отбеляза, че в дигиталната епоха, в която живеем, няма как да не бъде подкрепен информационният обмен между институциите. Но освен дигитален подход, следва да се използва и аналогов такъв, свързан с издирването на неактивните лица чрез активиране на трудовите и здравните медиатори по места. По отношение на валидирането – следва да се прави ясно разграничаване между наличните професионални умения. Господин Адемов изрази увереност, че с общи усилия между първо и второ гласуване могат да се направят по-прецизни и работещи текстове. Народният представител Илиана Жекова обоснова необходимостта от приемането на този законопроект със създаването на възможност за улесняване работата на трудовите посредници за активиране на неактивните лица. Същото се отнася и до съществуващите младежки медиатори в общините. Без наличието на такъв регистър е невъзможно достигането до всички лица в категорията неактивни. Тя отбеляза, че процесът на валидирането до този момент върви бавно и трудно, но чрез новата промяна неактивните лица ще могат да получат сертификат, който да ги направи конкурентни на пазара на труда. Народният представител Искрен Арабаджиев подкрепи Законопроекта и изрази увереност, че с приемането му се дава възможност на част от неактивните лица да се включат на пазара на труда. По отношение на механизма за обхвата в Министерството на образованието и науката, той отбеляза, че в него съществуват проблеми, недобър бизнес анализ и неработещи функционалности. След като Агенцията по заетостта събере цялата информация в регистър на неактивните лица, се очаква да бъде направен анализ в какви категории могат да бъдат групирани тези лица, за да бъде бизнес анализът в помощ на работодателите. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 17 гласа, „въздържал се” –1, без гласове „против”, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, № 47-254-01-29, внесен от Деница Сачева и група народни представители на 17 март 2022 г.“

за да може да ни запознае със своето становище. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, предложеният от парламентарната група на ГЕРБ-СДС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта е изключително навременен за подобряване на ефективността и качеството на предоставените от Агенцията по заетостта услуги към търсещите работа лица. Като вземем предвид увеличеното търсене на кадри през последните 5 години, липсата на подходящи квалифицирани специалист за някои икономически сектори, а също така и нарасналото търсене, дори на неквалифицирани кадри, от съществено значение е неактивните лица да бъдат идентифицирани, консултирани и насочени за регистрация в бюрата по труда, за да получат адекватна подкрепа за трудова реализация. И към настоящия момент има служители в бюрата по труда и младежки медиатори в общинските администрации, които се занимават с издирване на неактивни младежи до 29-годишна възраст, но това става на сляпо, без да имат необходимите данни по населени места кои са лицата, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрата по труда, така че да достигнат по-лесно до тях. Това води до ниска ефективност и идентифициране на малък брой лица на случаен принцип, а същевременно се отделя голям ресурс от време. На практика предложените промени в Закона за насърчаване на заетостта ще предоставят възможност на трудовите посредници в бюрата по труда да извършват целенасочени действия на базата на получените данни от други институции, като установят пряк контакт с лицата. И към момента определени служители от Агенцията по заетостта имат достъп чрез средата за междурегистров обмен „Реджикс“ на данни от различни институции, но те служат за извършване на проверки с цел намаляване на административната тежест, улесняване на гражданите и по-бърз достъп до услугите, които предоставя Агенцията по заетостта. Предложените промени ще ангажират Агенцията по заетостта, която е отговорна за изпълнението на държавната политика по заетостта да извърши проучване и анализиране на трудовите ресурси. Чрез този подход предлагаме държавната институция да бъде проактивна страна и това да бъде изцяло в полза на българските граждани по няколко причини. На първо място, ще им бъде предоставена информация за услугите, които могат да получат от Агенцията по заетостта, и то на място в тяхната обичайна среда. На второ място, ще бъдат консултирани за възможностите за професионално развитие, включване в обучение за придобиване на професионална квалификация, субсидирана заетост или заетост на първичния пазар на труда. На трето място, една голяма част от тези лица, притежават знания и умения, които са придобили по неформален път, на базата на професионален опит или самостоятелно учене, но нямат документ, който да удостоверява тази квалификация. Така например много български граждани са придобили знания и умения в страни от Европейския съюз, защото са работили там, извършвали са различни дейности в строителство, селско стопанство, социални услуги и други дейности. Чрез предложените промени се предоставя възможност такива лица да бъдат включвани и в процедури по валидиране на знанията, уменията и компетентностите им. Този процес е особено важен за неактивните лица, които живеят в малки населени места, където няма работни места, няма и работодатели, които да разкриват такива работни места и да осигуряват заетост. Важен е и за лицата, които живеят в малки затворени общности и макар да имат начално или основно образование или придобити по неформален път знания, умения и компетентности, трудовата заетост и продължаващото обучение не е ценност за тях. Тук е ролята на трудовия посредник, на здравния или младежкия медиатор да работят целенасочено за промяна на тези нагласи. В Законопроекта предлагаме със средства от държавния бюджет да бъдат изплащани стипендия, средства за транспорт, квартира за времето на процедурата за валидиране на професионалните знания, умения и компетентности. Запознах се със становищата на социалните партньори и държавните институции и считам, че някои от забележките са основателни, но други не са. Радвам се като цяло, че предложените промени намират одобрение и в Националния съвет за насърчаване на заетостта, а също така и намериха одобрение в Комисията по труда, труда, социалната и демографската политика. В заключение, уважаеми колеги, искам да Ви информирам, че между първо и второ четене на този законопроект ще направим допълнителни предложения и Ви призовавам да подкрепите предложените промени в Закона за насърчаване на заетостта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Откривам дискусията по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Имате думата – заповядайте, колега.

Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, на пръв поглед Законопроектът, внесен от госпожа Сачева и група народни представители от ГЕРБ, изглежда доста добре издържан, като се започне с добрата идея, че трябва да се създаде база от данни на хора, които не са активни на трудовия пазар, не са регистрирани в бюрата по труда или не биват по никакъв начин отразени в трудовата си дейност.

за да може Агенцията по заетостта да разполага с тази база от данни и да може да прецени кои са тези хора, да ги открие и да започне работа с тях. Дотук предложението и Законопроектът в първата му част, ако можем да го разглеждаме на две части, изглежда много добре. Въпросът ми е само: защо сега? Това нещо трябваше да се случи много отдавна и смятаме, че е доста позакъсняло това предложение, макар че е добро и трябва да бъде подкрепено в тази част. Тук идваме към втората част от Законопроекта, когато става въпрос за валидирането на професионалните знания и умения, което ще се извърши, както е предвидено по Закона за професионалното образование и обучение по чл. 9, ал. 1, т. 1, в който се казва, че професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуството и професионални центрове могат да извършват такава валидация или професионално обучение, за да бъдат квалифицирани тези хора. Естествено тук става ясно веднага, че най-вероятно ще се занимават професионалните центрове за обучение на кадри. Веднага изниква въпросът как ще накараме тези хора, които досега не са се образовали достатъчно или не са валидирали своите умения или по някакъв начин са ги сертифицирали, ако мога така да се изразя – как ще ги накараме те да се обучават? Защото все пак говорим за една голяма част от хора, които имат ниска степен на образование. Другото, което искам да кажа като слабост в Законопроекта. Да кажем, че успеем да валидираме тези хора, успеем да им издадем документи, които да удостоверяват техните професионални умения, те ще са с ниска степен – как ще се реализират на пазара на труда? Кой работодател ще вземе такива работници? Тук можем да споменем и нещо много важно в Законопроекта, което се каза, и то е, че средствата за за тази програма за валидиране на професионалните умения на тези хора ще идват от държавния бюджет. Тук става ясно, че няма никакви гаранции, че тези хора след тяхната валидация ще имат реализация на трудовия пазар. Ще се окаже, че имаме изхарчени едни средства, които все още не се знае колко са, тъй като Министерството на труда и социалната политика трябва да определи количеството на тези средства, най-вероятно след актуализация на бюджета, а може и самото Министерство, защото така е предвидено и тези средства може да са 5, 10, 20 – 30 милиона, никой не знае колко са в момента. Как ще уточним колко ефикасно ще се използват тези средства? Ако се окаже, че много малък процент от тези хора след валидация успяват да се реализират на трудовия пазар, тези средства ще бъдат изхарчени напразно. Тоест, никой не гарантира, че тези хора след тяхната валидация ще успеят да си намерят работа на трудовия пазар. Там е тънкият момент. Законопроектът в тази си част просто куца. Според нас от ВЪЗРАЖДАНЕ ще бъде много по-ефективно, ако заедно с фирмите по места се започне работа заедно с информацията, която вече Агенцията по заетостта ще има и базата данни, която тя ще събере, ще е много по-добре с бизнеса на местно ниво да се направи синхрон и работа и заедно с бизнеса, който казва примерно – трябва ни определен брой работници в дадена сфера, Агенцията по заетостта да осигурява тези работници чрез базата данни, която вече ще бъде натрупана и вече с тази база от данни и с това количество работници съответните фирми да помогнат за тяхното обучение или валидиране за съответната професия, която им е необходима. По този начин може би ще стане. Също така, естествено, фирмите ще поемат тяхното обучение, не е необходимо да е от държавния бюджет. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, имайки предвид аргументите, които изтъкнах, ще гласуваме въздържали се на първо четене на този законопроект, като смятаме, че ще разгледаме всички поправки, които ще

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Георгиев, не мога да се съглася с Вас относно втората част на промените в Законопроекта. Лично аз съм свидетел на много случаи, когато хора, които са станали болногледачи – и това е в моята практика, след като поработят като болногледачи, много от тях изявяват желание да тръгнат да се развиват, тоест апетитът идва с яденето. Когато ние им разрешим примерно те да станат да станат болногледачи, ние им даваме път за развитие. Не мислете, че това, което е едно начало, е един край. Идеята е по този начин ние да им разрешим те да започнат първо да работят, да бъдат ангажирани в трудова среда и след това някои от тях, ако имат желание, да тръгнат да се развиват нагоре. Благодаря. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Георгиев, да разбирам, че нямате по същество някакви противоречия със Законопроекта, който сме предложили. Надявам се, че ако имате Ваши предложения, ще намерят отражение между първо и второ четене на Законопроекта. Но аз ще се съглася и с професор Балтов, защото практиката наистина показва, че след обучения, които са реализирани, на безработни лица чрез самите българо-германски центрове за професионално обучение, където се реализират тези обучения, наистина има много добри примери, в които след приключване на обучението хората намират своята реализация на пазара на труда. Освен това тези хора продължават да се обучават и да придобиват по-висока степен на професионална квалификация. Така че тук е важно да поставим началото, да бъде направен такъв регистър, оттам насетне да се извърши анализ на тези хора с какъв потенциал разполагат – какви умения, какви знания, какви компетентности, за да можем в крайна сметка да ги включим в пазара на труда. Средствата, да, действително ще идват от държавния бюджет, така, както всяка година в Националния план за действие по заетостта Министерският съвет определя финансовата рамка на Агенцията по заетостта за реализацията на активната политика на пазара на труда. Тази година чувам, че господин Адемов казва каква е сумата, която е отделена от държавния бюджет за активна политика – 83 милиона плюс още 40 милиона се предлагат да бъдат допълнително финансирани, така че наистина ще има средства в държавния бюджет за тази процедура тази процедура по валидиране на знания, умения и компетентности. Въпросът е ние тук всички да се съгласим, че наистина има необходимост от такава промяна – тя е наложителна, и е важно, защото по този начин ще позволим на трудовите посредници да си вършат целенасочено и ефективно дейността по активиране на неактивни лица. Това се прави, както казах, и до момента, само че е твърде неефективно, поради това че не могат да бъдат идентифицирани лицата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря. Трета реплика има ли? ли? Дуплика желаете ли, господин Георгиев? Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Господин Балтов, това, което Вие казахте преди малко, е частен случай. Аз мога да Ви кажа обратната страна. Аз познавам един от най-валидираните, сертифицирани хора в тази държава – има над 15 сертификата, и беше уволнен от работодателя си, без да му мигне окото – на работодателя, естествено. Така че не смятайте, че валидирането и сертифицирането на хора и техните професионални умения ще гарантира на тези хора реализация на пазара на труда. Аз това и казах в моето изложение. Относно изказването на госпожа Жекова. Ние не сме против създаването на базата данни – аз това го казах и в моето изложение. Определено това е добра мярка и добър път за начало за създаване на база от данни, на база от данни, с които да може Агенцията по заетостта по-реално да оценява нещата, по-реално да преценяват към кои хора да се обърне с определени предложения за работа. Но

аз за пръв път виждам Законопроект, който е насочен към хората, които трябва да се реализират на трудовия пазар, а да не е подкрепен от синдикалните организации – от КНСБ примерно становището е абсолютно отрицателно, което ми се струва абсурдно. Ние ще направим промени и те ще са – веднага мога да Ви кажа, отсега ще направим предложение между първо и второ четене да отпаднат всички параграфи от втори нататък, тоест първи и втори ще признаем, оттам нататък всички параграфи трябва да отпаднат. Благодаря. Благодаря Ви, господин Георгиев. С това приключваме днешното заседание. Направила съм списък със записалите се за изказване и ако иска някой, може да се добави за утре в 9,00 ч. С това обявявам край на заседанието.